Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.) Няколко съобщения. Във връзка с откритата процедура за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет и приетите от парламента на 11 декември 2014 г. Процедурни правила за условията и реда на предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората на ВСС, вчера – 28 януари 2015 г., в Народното събрание постъпиха подкрепените от няколко професионални и непрофесионални организации кандидатури на съдиите Вера Чочкова и Теодора Точкова. Съгласно Процедурните правила, цитирам: „Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации могат да предлагат кандидатури за главен инспектор в Инспектората към ВСС на парламентарните групи и народните представители.” Предложението на професионалните и неправителствени организации е изпратено вчера по имейли на народни представители и парламентарните групи, без документите на кандидатите, които съдържат лични данни. В пълния си обем предложението е на разположение на народните представители в Деловодството на Народното събрание. Също в пълен обем предложението е изпратено на осемте парламентарни групи днес, 29 януари 2015 г., сутринта, в 1 екземпляр срещу подпис заради личните данни, които се съдържат в пълния обем на документите. В пълен обем е предоставено предложението и на Комисията по правни въпроси. Съобщението се прави с оглед възможността народни представители или парламентарни групи да внесат кандидатурите на съдия Чочкова и съдия Точкова за главен инспектор по откритата процедура за избор от Народното събрание. Напомням на народните представители, че предложения за кандидати се правят от народни представители или парламентарни групи в писмена форма до Комисията по правни въпроси в срок до 30 януари 2015 г., утре

народни представители от групата на Движението за права и свободи оттеглят внесения от тях на 14 януари 2015 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, лица, № 554-01-4. Проектът на ЗИД се оттегля от вносителите поради допусната техническа грешка, след отстраняването на която той ще бъде внесен повторно. Постъпило е писмо от господин Петър Кънев – председател на Комисията по икономическа политика и туризъм, с което ме уведомява, че на свое редовно заседание, проведено на 21 януари 2015 г., Комисията е избрала от своя състав постоянно действаща Подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаване на монополите. Подкомисията се състои от 8 народни представители – по 1 от всяка парламентарна група: председател – Даниела Савеклиева; членове Борис Ячев, Жельо Бойчев, Кирил Цочев, Любомир Владимиров, Мартин Димитров, Ферихан Ахмедова и Чавдар Пейчев. На 28 януари 2015 г. от Националния статистически институт е постъпила информация за бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията и услугите през януари 2015 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

чл. 38 по вносител

Комисията не подкрепя. Гласували 148 народни представители: за 42, против 75, въздържали се 31. Предложението не е прието. Сега гласуваме чл. 38 по вносител, подкрепен от Комисията и получаващ номер чл. 39 от доклада й.

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо Стоянова, за пореден път Ви обръщам внимание, че предвид скалъпването на Закона „на коляно“, от най-важната му част, която третира правомощията и задълженията на ръководните органи и служителите в Сметната палата, са отпаднали членовете на Сметната палата. След като в предни текстове се оказа, че те няма да подлежат на задължителна застраховка... (Реплика от народния представител Менда Стоянова.) изяснява правомощията на ръководството и на служителите на Сметната палата. Членовете на Сметната палата, които участват в процеса по вземане на решения по всеки един одитен доклад, най-малкото с участие в гласуването, нямат абсолютно никакви правомощия по отношение на одитния процес. Това продължава и в следващите текстове. Просто Ви обръщам внимание да коригирате това, защото винаги, когато има изчерпателно изброяване, тези, които не са посочени в изчерпателното изброяване, отпадат от съответните хипотези. В случая става дума за правомощия при извършване на одитите. Членовете на Сметната палата – двамата членове, които ще работят там на хонорар, очевидно няма да имат никакви правомощия. Те няма да имат никакви задължения по следващия текст. По отношение на тях няма да бъде изключена имуществената отговорност при изпълнение на техните правомощия, няма да се застраховат задължително, няма да носят дисциплинарна, административна и друга отговорност. Изобщо приели сме двама фигуранти, които само ще получават заплащане за това, че ще гласуват един или друг одит, без реално да имат каквото и да е отношение към целия одитен процес.

Благодаря, госпожо Манолова. Слушаме Ви, госпожо Стоянова.

Чл. 40. (1) Ръководителите и длъжностните лица в одитираните организации са длъжни да оказват съдействие на лицата по чл. 39, ал. 1 при осъществяване на правомощията им и да осигуряват подходящи помещения и технически средства за извършване на одитите, включително ползване на телекомуникационни средства. (2)

включително при непредставяне на изисквана информация, председателят, след писмено предупреждение, оповестява незаконосъобразното поведение на съответните длъжностни лица на интернет страницата на Сметната палата. (4) При отказ за предоставяне на информация по чл. 39, председателят има право да издаде заповед за извършване на проверка на юридическото лице или на едноличния търговец във връзка с отказаната информация. (5) При възпрепятстване на проверката по ал. 4 от юридическото лице или от едноличния търговец Сметната палата уведомява органите на прокуратурата. (6) Събраните писмени доказателства при проверката по ал. 4 са неразделна част от документацията за извършения одит в одитираната организация.” Няма. Гласуваме чл. 40 в редакцията и номерацията му по доклада на Комисията ведно с неговото наименование.

Няма. Поставям на гласуване предложението на Румен Гечев и група народни представители, неподкрепено от Комисията.

от Комисията. Гласували 138 народни представители: за 41, против 73, въздържали се 24. Предложението не е прието. Гласуваме чл. 40 по вносител, подкрепен от Комисията, който става чл. 41. Правя уточнение за стенограмата: навсякъде номерацията на съответния член върви с наименованието му.

Член 41 – предложение на народния представител Румен Гечев и група народни представители: „В чл. 41 се правят следните промени: 1. В ал. 2 след думата „одита” се поставя точка и текстът до края на изречението отпада. 2. Създава се нова ал. Декларация за обстоятелствата по ал. 1 се подава и от ръководните органи, ръководителите на структурни звена и други лица, които осъществяват функции по контрол на качеството при изпълнение на съответния одит.”. 3. Алинеи 3

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми колеги, правим това предложение за нова ал. 3, тъй като освен одитният екип, който извършва одита, и други лица пряко участват в одитната задача, без да са членове на екипа. това са ръководните органи – тези, които приемат годишната програма за одитите, заместник-председателите, които издават заповедите за възлагане на одити, както и органите, които извършват координацията по самата процедура. Също така и председателят, който издава заповедта за възлагане на одити, възложени от Народното събрание. Ръководителите на структурните звена упражняват този контрол. Както и ръководните органи на Сметната палата, те могат да окажат влияние върху изводите и оценките от извършвания одит, което поражда необходимостта да декларират своята независимост и безпристрастност по отношение на конкретно извършван одит. Смятаме, че предложението ни тези ръководни органи да декларират тези обстоятелства е нужно и Ви моля да го подкрепите. Благодаря. Няма. Госпожа Манолова за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Стоянова, това, че лишихте от правомощия членовете на Сметната палата, от задължителни застраховки, това, че ги натоварихте с носене на отговорност при изпълнение на техните функции за разлика от всички други лица, си е Ваш проблем, тъй като им се вменяват проблеми плюс тези, които ще носят и служителите на Сметната палата, и председателят, и заместник-председателите. Текстът, който обсъждаме в момента, се отнася Мисля, че тук и в интерес на българските граждани, и в интерес на обективността на одитите, особено членовете на Сметната палата трябва предварително да декларират обстоятелството дали са в конфликт на интереси с някои от проверяваните обекти, независимо от това дали...(Шум

В случаите, в които се извършва одит на някакъв обект, тъй като членовете могат да извършват и всякаква друга платена дейност – те спокойно могат да са консултанти на този обект, обект, могат да са външни одитори, могат да са посредници, те могат да са консултанти или одитори например и на една фирма, която е участвала в процедура по обществена поръчка, която е предмет на одит по отношение на одитирания обект, например някоя община. Според мен, задължително е още преди да започне самият одит и членовете на Сметната палата да декларират конфликт на интереси и зависимости, и връзки. ДОКЛАДЧИК Ами няма го! Посочете ми текста, според който членовете на Сметната палата – двамата членове, които са на хонорар и извършват друга платена дейност, са длъжни да декларират конфликт на интереси по отношение на някои от одитираните обекти. Иначе създаваме предпоставки. Според Вас, те не участват в одитния процес, защото за Вас, както разбрах, това, че ще гласуват докладите, не е участие в одитния процес. Изобщо гласуването на одитния доклад не е част от одитния процес. Фактът, че тези двамата ще имат решаващ глас за това да бъде приет или не един доклад за един одитиран обект, също не е проблем. Но, според нас, имат право да знаят и българските граждани, и съответните одитирани обекти дали членът на Сметната палата, от който ще зависи резултата от одита, е най-малкото в някакви финансови отношения с одитирания обект или с трети лица, които са във връзки с този одитиран обект. Тоест тези двамата ще получават хонорари, консултантски договори, посреднически договори, всякакви пари от друга платена дейност, която е свързана с одитната дейност, и даже няма да информират за това. Това наистина го няма в нито един закон. Правя допълнително предложение тъй като нямаше как да предположим, че Вие ще измислите фигурата „член на Сметната палата”, преди внасянето на предложения за второ четене, предлагам в нашето предложение за създаване на ал. 3: „Декларация за обстоятелствата по ал. 1 се подава и от ръководните органи”, след запетаята да се добави „членовете”, да се добави още една запетая, тъй като държите много на запетаите в ГЕРБ, и нататък изречението да продължи. Така че тези две фигури, които се появиха между първо и второ четене, също да да бъдат така добри поне в случаите на одитни проверки, когато вземат пари от одитирания обект, да са длъжни да го декларират. Госпожо Манолова, правите предложение за допълнение към Вашето предложение, което не е подкрепено от Комисията. Ако имате редакционни предложения, те трябва да бъдат отнесени към текста на Комисията така, както той се предлага за редакция на чл. 43. редакционни предложения към чл. 43 в редакцията му по доклада на Комисията, направете ги и ще бъдат подложени на гласуване, но няма как да допусна предложение на Вашето предложение, което не е подкрепено от Комисията. МАЯ МАНОЛОВА: В случая става дума за чл. 41, който става чл. 42. Предлагам да бъде създадена нова ал. 3 – ние всъщност сме направили това предложение, в която да се добавят и членовете. Ние не сме могли коректно да направим това предложение, защото членовете се появиха между първото и второто четене и нямаше как да предложим. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: На дебата в Комисията е могло да се уточни това положение. Вървим по основния текст на вносителите за чл. 41, тъй като той се подкрепя от Комисията. Там каква редакция на ал. 3, различна от това, което сте предложили между първо и второ гласуване, предлагате в момента?

преди започването на одита пред заместник-председател.”. Това е основният текст. Тук добавяме изречение: „Декларации за обстоятелствата по ал. 1 подават и ръководните органи, и членовете на Сметната палата”.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, моята реплика ще е много кратка. Уважаема госпожо Манолова, това, за което говорите, не се прави в този Закон, за да не си играем на декларации, а се прави в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както много добре знаете. За да Ви успокоя, онзи ден сме внесли с колегата Мартин Димитров

Уважаеми господин Славов, ние също сме внесли Законопроект за изменение и допълнение на Закона за конфликт на интереси с колегите от „БСП лява България”. Ако искате, можете да го подкрепите. В случая става дума за конкретни текстове, които са свързани с отговорностите на членовете на върховния одитен орган в българската държава. Дали Вашите предложения ще бъдат приети, и дали нашите ще бъдат приети е въпрос на бъдещи действия в парламента. До тогава даваме възможност на Сметната палата и на членовете на Сметната палата да работят в условията на конфликт на интереси, извършвайки най-важните одитни проверки и ревизии в държавата. Все пак става дума за одит на милиарди левове публични пари. Фактът, че две лица ще работят на хонорар, ще работят частно, ще получават

партийни договорки в четворната коалиция, поне да им се вменят някакви ангажименти, да носят отговорности. Наказателна – ясно, административна, имуществена, да подават декларации по Закона за конфликт на интереси. Вие разбирате ли какво правите? Те работят часпром,

Уважаеми колеги, ще се изкажа съвсем кратичко. Първо, искам да Ви напомня, че наименованието на въпросния чл. 41 е: „Конфликт на интереси при извършване на одитите”, което означава, че всички лица, които по един или друг начин участват в одит и попадат в хипотезата на конфликт на интереси, включително и по ал. 1 на чл. 41, съгласно ал. 2 са длъжни да подадат такава декларация. Това означава, че такава декларация трябва да подадат и началници на отдели, и ръководители на други по-ниски нива, ако участват в конкретен одит и имат такъв конфликт на интереси. Колкото до това, за което пледира госпожа Манолова, въпросът е решен, уважаеми колеги, в § 13 в Преходните и заключителни разпоредби, където ние сме направили промяна в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Там в чл. 3, където са изброени лицата, които трябва да спазват този Закон и трябва да подават декларации по този Закон за всички случаи, когато имат конфликт на интереси, в т. 10 са записани председателят, заместник-председателите и членовете на Сметната палата. Така че по силата на този Закон, ако те в хода на определен одит или определена друга своя дейност попаднат, защото това не са само одити, възможно е примерно тогава, когато получат информация във връзка с одити на политически партии или във връзка с подаване на декларации на лица на публични длъжности и разни други дейности на самата Сметна палата, съгласно Закона за конфликт на интереси, те следва да декларират този конфликт на интереси. Така че това, което предлага господин Гечев и в случая беше допълнено, просто е безсмислено, защото е уредено. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

Уважаеми колеги, във въпросния параграф става дума за общата декларация за конфликт на интереси, която всеки е подал, включително и народните представители, встъпвайки във функциите си и поемайки ангажиментите да работят извън условията на конфликт на интереси и като цяло в своята работа в парламента. Тук обаче става дума за нещо друго ¬– когато при конкретни одити на конкретни одитирани обекти членовете на Сметната палата, които в крайна сметка ще гласуват окончателния одитен доклад за този обект, декларират дали са в някакви отношения или с одитирания обект, или с трети лица, които имат отношение с този обект. Извинявайте, давам Ви хипотеза. Въпросният член на Сметната палата одитира, всъщност извършва частна консултантска дейност на фирма, която кандидатства редовно за обществени поръчки и която например ги губи или нещо повече, този член на Сметната палата получава пари от одитирания обект по консултантски договор, защото ние им го разрешихме. Според мен е нормално преди да се започне конкретният одит членовете на Сметната палата, ако поне взимат пари от този, когото Сметната палата одитира, да го декларират специално.

Колеги, извинявайте, какво правите, не мога да разбера (смях, оживление)?! Това някаква контактна работна група ли е, за какво става дума? Господин Лазаров, имате думата за реплика.

Стоянова, на това, което говори правещата Ви реплика, тъй като тя обръща изцяло принципите, които са заложени при установяване конфликта на интереси – кога се декларира. Ако беше искрена, тя щеше да предложи

Така че ние тук да слушаме едно и също, едно и също като магнетофонна лента... Обръща се този принцип. Когато при конкретен случай е налице конфликт на интереси, то всяко лице е задължено по Закона да подава такава декларация, при гласуване или да не гласува. Сега ще обърнем принципа при всяко решение да се подава някаква декларация за конфликт на интереси. Не става въпрос за встъпителната декларация.

В Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в чл. 3 са изброени лицата, заемащи публични длъжности по смисъла на този Закон, които се подчиняват на този Закон. Тук са включени членовете, председателят и заместник-председателите. Това го изяснихме. От там нататък, освен встъпителната си декларация, те декларират несъвместимост на частните си интереси по Глава трета, където в чл. 15 е казано, че лице, заемащо публична длъжност, подава декларация по чл. 12, това са различните видове декларации отгоре, в 7-дневен срок от настъпване на промяна, ако има такава. Когато във встъпителната си декларация не са декларирали конфликт на интереси, а след това по конкретен повод има промяна в това обстоятелство, те са длъжни да го декларират. А Законът за конфликт на интереси, уважаеми колеги, гарантира това, че тези лица няма да бъдат в конфликт на интереси, освен ако не го прикрият. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители желаят ли да участват в дебата? Разискванията са закрити, преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване предложението на Румен Гечев и група народни представители за редакция на чл. 41 по вносител, които Комисията не подкрепя.

Комисията в подкрепа текста на вносителя за чл. 49, който става чл. 50. има предложение от госпожа Манолова за допълнение на ал. 2 по вносител със следното второ изречение: „Декларацията за обстоятелствата по ал. 1 подават и ръководните органи, и членовете на Сметната палата”. Гласуваме предложението на госпожа Манолова за допълнение на ал. 2 с второ изречение.

на чл. 41 и” се добавя „Наръчника за прилагане”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 42, който става чл. 43: „Външни експерти Чл. 43 (1) В отделни случаи за проверка на специфични въпроси при одитите могат да се привличат и външни експерти при спазване на изискванията на чл. 42 и на международно признатите одитни стандарти. (2) Лицата по ал. 1 подписват декларация за опазване на тайната и неразгласяване на факти и обстоятелства по чл. 34, ал. 1.” Поставям на гласуване предложение на господин Гечев и група народни представители, Комисията не го подкрепя.

Предложението е прието.

Няма. Гласуваме предложението на Румен Гечев и група народни представители, неподкрепено от Комисията.

от Комисията. Гласували 107 народни представители: за 27, против 69, въздържали се 11. Предложението не е прието. Гласуваме предложението на Комисията в подкрепа на текста на вносителя за чл. 43, който става 44.

чл. 44 има предложение от народния представител Румен Гечев. Комисията подкрепя по принцип текста на предложението по ал. 1 и не го подкрепя по ал. 2. Чета неподкрепената ал. 2:

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 44, който става чл.45: „Изготвяне на Проект на одитен доклад Чл. 45. Ръководителят на одитния екип изготвя Проект на одитен доклад съгласно приетата одитна програма и при спазване изискванията на закона, международно признатите одитни стандарти и актовете на Сметната палата.” Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване неподкрепената ал. 2 на чл. 44, който става чл. 45. Това е предложението на народния представител Румен Гечев и група народни представители.

текста на вносителя в редакцията на Комисията за чл. 44 по вносител, който става чл. 45.

вносител, който става чл. 45. Гласували 108 народни представители: за 85, против 5, въздържали се 8. Текстът по вносител на чл. 44, който в редакцията на Комисията става чл. 45, е приет.

в началото на изречението се заменя с изразът „Съответният член на Сметната палата”. б) изразът „проекта за одитен доклад” се заменя с израза „извършения одит”; в) чл. 44 се заменя с израза чл. 45”; г) след израза „и препоръки” в края на изречението се добавя изразът „в проекта на одитен доклад”. 3. В ал. 2: а) думата „директорът” се заменя с израза „членът на Сметната палата”, а след думата „звена” в края на изречението се поставя запетая и се добавя изразът „който осъществява контрол по качеството по отношение на конкретния одитен доклад”.

Процедурите за контрол на качеството на всеки етап от одита се осъществяват в съответствие с международно признатите одитни стандарти и се регламентират в Наръчника за тяхното прилагане.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 45, който става чл. 46: „Правомощия на директора на дирекция. Процедура по контрол „Чл. 46. (1) Директорът упражнява контрол за съответствие на проекта на одитен доклад с изискванията по чл. 45, оценява доказателствата по отношение на тяхната надеждност и достатъчност и обвързаността им с направените констатации, изводи, оценки и препоръки. (2) В дейността си по ал. 1 директорът се подпомага от ръководителите на структурните звена. (3) В 30-дневен В 30-дневен срок от предаването на проекта директорът се произнася с мотивирано писмено решение, с което: 1. одобрява проекта на одитния доклад; 2. връща проекта на одитен доклад с указания за доработване и отстраняване на допуснатите пропуски. (4) В 7-дневен срок от решението по ал. 3, т. 2 ръководителят на одитния екип изпраща преработения проект на одитен доклад на директора за одобрение. (5) При несъгласие с дадените указания ръководителят на одитния екип прави писмено възражение пред отговорния заместник-председател. (6) Заместник-председателят на Сметната палата разглежда възражението и се произнася в 7-дневен срок с мотивирано писмено решение, което е окончателно.” Заповядайте, господин Гечев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На първо място, текстът не кореспондира на предложението на вносителите заместник-председателите да ръководят одитните дирекции. Заместниците осъществяват ръководство на одитната дейност, но директорът упражнява контрол за съответствие на проекта на доклад с изискванията за качество. Това означава, че ако няма несъгласие между директора и ръководителя на екипа, заместник-председателят, който съгласно Законопроекта отговаря за одитната дейност и нейното качество, не знае какъв проект на одитен доклад е подготвен и ще бъде връчен на одитирания обект. Следователно той няма как да носи отговорност за документ, който по процедура не е стигнал до него, което вероятно е целта на вносителите. В тази разпоредба ясно прозира, че за ръководни органи ще бъдат определени фигури, които юридически не са въвлечени в процеса и могат да влияят само неформално по силата на поста си и йерархическата връзка с одитния състав, без това да се документира. Вероятно това предложение на вносителите е продиктувано от съмненията, че двама заместници няма как да упражняват такива функции по отношение на всички одити, поради което са ограничили тяхната намеса на този етап само до тези, при които има спор между екипа и директора. На второ място, процедурата, описана в ал. 3 и ал. 4, е алогична и неработеща. На практика и контролът на качеството върху одита не е еднократен процес и не се осъществява по описания начин. Той не обхваща само проекта на одитен доклад, а изпълнението на целия одит. Що се отнася до контрола върху проекта на одитен доклад, не е възможно във всеки един случай той да се осъществи веднъж. Често се случва многократно обсъждане и указания за доработване на проекта, което се документира. Не във всички случаи неизпълнението на указанията за доработване е свързано непременно с несъгласие от страна на ръководителя на одитния екип. На трето място, в ал. 4 се съдържа един правен абсурд, като се предвижда, че заместник-председателят ще решава спорове по проекта на одитен доклад с решение, което е окончателно – обърнете внимание. Тази процедура е недопустима, като се има предвид, че проектът на одитен доклад подлежи на приемане с решение на Сметната палата. Преди този краен акт няма как определени въпроси в одита да бъдат с решение, което е окончателно. Не се дава възможност на одитния екип да отнесе въпроса до колегиалния орган – Сметната палата. Ако впоследствие по въпрос, който заместникът е решил с окончателно решение, постъпи основателно възражение, предварително е ясно, че тази част от доклада няма да се промени, той няма как да коригира своето решение. Поради горните съображения в предложението, което не е прието, се регламентира общо контролът на качеството му – не само върху проекта на одитен доклад, а и върху целия одит и се предвижда, че детайлните процедури ще бъдат приети заедно с наръчника за прилагане на международно признатите одитни стандарти. Наличието на двама външни членове въобще не влияе на обективността на този процес. Те не участват в оперативното ръководство на Сметната палата и нямат представа какво се случва с одита преди да бъде внесен на заседание. Искам още веднъж да обърна внимание, че на практика тези двама гастролиращи колеги в Сметната палата, които не носят фактически пряка отговорност, избрани от две фиксирани, незнайно как определени

Законопроектът не решава, а напротив, задълбочава възможностите за нерегламентирано влияние, води до тотална неяснота по отношение на процедурите по контрол на качество, не изпълнява основната заявка да регламентира ролята и отговорностите на различните нива и най-вече ролята на заместник-председателите и тяхната оперативна намеса в одитния процес. И още веднъж, особено с тези двама гастрольори ние влизаме като уникат в практиката на Европейския съюз. Така казано – шеговито, най-вероятно ще проявят интерес от Буркина Фасо и Сомалия за този модел, в който свободни електрони влизат в Сметната палата на една държава, за да решават и да одитират над 32 млрд. лв. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гечев. Реплики? Няма. Изказвания? Заповядайте, госпожо Манолова. Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател!

защото останалите страни и народи ще останат смаяни от българския опит в структурирането на висшия одитен орган на държавата, както и практиките, които се установяват в него. Наистина този текст е изключително важен, защото той регламентира начина, по който ще се извършва контролът върху одитния процес. доказателство за нашето твърдение, че директорите на дирекции просто ще бъдат едни фигуранти, които ще работят като пчелички, но в крайна сметка решенията ще се вземат от партийно назначените председател, зам.-председатели и двамата гастролиращи членове на Сметната палата. За какво става дума в този текст? Директорът на съответната дирекция ще упражнява контрол върху целия одитен процес, заместник-председателят, който също е ръководител на тази дирекция – за първи път имаме звена в администрацията, които имат по двама ръководители, като единият е повече ръководител от другия, защото, макар и двамата да ръководят, според функциите единият е ръководство, а другият не е ясно какво е. Така че този, който ръководи, но не е ръководител, ще упражни целия контрол, ще бъде в течение с целия процес – ще връща, ще доработва, ще подпомага изготвянето на одитния доклад и в крайна сметка другият ръководител, който е по-голям ръководител, но няма никакъв ангажимент по процеса, ще се произнесе от ГЕРБ.) Забележете – какъв е този акт, който се взема в хода на одитния процес преди да се е произнесла Сметната палата като колегиален орган, който акт да е окончателен? Според мен това изречение на ал. 6 е недомислено или тук наистина се предпоставя, че председателят и заместник-председателите на Палатата, които ще бъдат избрани от по-важните партии в управляващата четворна коалиция, чрез своите представители ще произнасят окончателни актове преди да са се включили двамата гастрольори. Макар че тук отново не сте доизкусурили нещата, защото двамата гастрольори ще имат решаващ глас, ако се съюзят. (Реплики от ГЕРБ.) Макар че заместник-председателят да се е произнесъл с окончателно решение,

Махнете го това „окончателно” от последното изречение, за да не създавате правни абсурди с една правна техника, която наистина е непозната за законодателството. Всъщност целият проблем възниква от факта, че двамата гастрольори се появиха в резултат на допълнителни договорки между четворната коалиция. (Шум и реплики от ГЕРБ.) И понеже ги сложихте в движение вътре им разписахте нито правомощия, нито отговорности, нито ангажименти, нито застраховки – нищо, а също така и тяхното „кацане” в процедурата създава чисто правно-технически проблеми за изписването на целия процес. (Реплики.) Ами поправете си ги, ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Манолова. Реплики? Няма. Други изказвания? Също няма. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Първо, поставям на гласуване предложението на народните представители Румен Гечев и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията. Гласували 97 народни

Текстът на Комисията за чл. 45, който става чл. 46 в редакцията на Комисията, е приет. чл. 46 има предложение на народния представител Румен Гечев и група народни представители: „В чл. 46 се правят следните промени: 1. В ал. 1 изразът „издаването на решение по чл. 45, ал. 3, т. 1 на директора на дирекция” се заменя с израза „одобряването му от съответния член на Сметната палата”.

който става чл. 47: Връчване на проекта на одитен доклад Чл. 47. (1) Одобреният проект на одитен доклад се връчва на ръководителя на одитираната организация, както и на бившите ръководители на организацията през одитирания период, не по-късно от един месец от издаването на решението по чл. 46, ал. 3, т. 1. т. 1. (2) Независимо от задължението за връчване по ал. 1, съобщението за връчването на одобрения проект на одитен доклад се публикува на интернет страницата на Сметната палата, като съответният ръководен орган на Сметната палата може да предприеме и други действия за своевременно уведомяване на бившите ръководители на одитираната организация. (3) Лицата по ал. 1 могат да дадат писмени становища по проекта на одитния доклад, предоставяйки допълнителни доказателства и/или допълнителни писмени обяснения 14-дневен срок от връчването му. (4) При писмено искане на лицата по ал. 1 отговорният заместник-председател на Сметната палата може да удължи срока по ал. 3 със 7 дни. 7 дни. (5) Заместник-председателят на Сметната палата изготвя мотивирано заключение по становищата по ал. 3 в 14-дневен срок от получаването им. В тридневен срок от изготвяне на заключението заместник-председателят внася за разглеждане на заседание на Сметната палата доклада, становищата по ал. 3, по ал. 3, мотивираното заключение и писмени мотивирани предложения за изменения на констатации, изводи, оценки или препоръки. (6) При закриване на одитирана организация проектът на одитния доклад се връчва на ръководителя на правоприемника.

и в резултат на това приеме, измени, отмени изцяло или частично” се заменя с израза „отмяна, изменение или допълнение на”; в) т. 2 става т. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 47, който става чл. 48: одитен доклад Чл. 48. (1) Сметната палата разглежда проекта на доклад заедно със заключението и становищата по чл. 47, ал. 5 и приема с решение окончателен одитен доклад въз основа на цялостна оценка на доказателствата, становищата и обясненията, като може да: 1. приеме или отхвърли напълно или частично заключението по чл. 47, ал. 5 и направените към него предложения за изменения и да приеме, измени, отмени изцяло или частично констатации, изводи, оценки и препоръки в одитния доклад; 2. отхвърли изцяло одитния доклад поради неотстраними пропуски и нередности в него. в него. (2) Когато промените в констатациите, изводите, оценките и препоръките в одитния доклад водят до изводи за нарушения, за които се търси по-тежка отговорност, председателят на Сметната палата уведомява за това ръководителя на одитираната организация. (3) Ръководителят на одитираната организация може да представи допълнително писмено възражение по промените по ал. в 14-дневен срок от връчването. (4) Сметната палата се произнася окончателно със свое решение по допълнително представеното възражение по ал. 3.” Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Румен Гечев и група народни представители в неподкрепената му част, а именно т. 1 за чл. 47. Гласували

господин Радан Кънев – съпредседател на Парламентарната група на Реформаторски блок. Заповядайте, господин Кънев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! През изминалите години на криза българските финансови регулатори - Българската народна не изпълниха законовите си цели да поддържат финансова стабилност и растеж и да спомагат превръщането на спестяванията на гражданите в инвестиции в българската икономика. Напротив, те допуснаха системно изтичане на капитал от банките и финансовите институции към банки в чужбина и към чужди капиталови пазари. За годините на кризата над 20 млрд. лв. спестявания в българските банки напуснаха страната, а над две трети от активите на българските пенсионни фондове бяха инвестирани зад граница. Благодарение на занижения и често недобросъвестен надзор беше допуснато значителна част от инвестираните в българските финансови институции средства да бъдат вложени в свързани с ръководствата на тези институции лица. Немалка част от тях бяха използвани за финансиране на губещи бизнеси, корупционни схеми, медийно-политически проекти и пряка политическа дейност. Днес имаме основателни съмнения, че значителна част от тези средства, спестени от обикновени български граждани и фирми, бяха вложени и в престъпна дейност – купуване на гласове и търговия с влияние. По този начин спестяванията на българите, вместо да работят за икономическото възстановяване и нови работни места, потънаха в блатото на политическата корупция и допринесоха за обедняването на населението и обогатяването на мафията. Резултатът от този модел на некомпетентност, професионална безотговорност и политическа корупция беше фалитът на четвъртата банка в страната и трайно разклащане на доверието в банковата и финансовата система. Вместо да градят доверие, БНБ и КФН се превърнаха във фактори на нестабилност за финансовата система на страната. Съмненията в тяхната компетентност, добросъвестност и безпристрастност доведоха до необходимост от държавна финансова подкрепа за банкови институции и до излишно и опасно напрежение около доходността и активите на универсалните пенсионни фондове, в които са вложени парите на милиони работещи български граждани. Във финансовата сфера и дейността по финансов надзор в обществен интерес липсата на доверие е достатъчно основание за оставка. Когато от едно длъжностно лице, от един човек зависят спестяванията и пенсиите на милиони, тяхното ежедневно оцеляване, то той няма нито морално, нито професионално право да проявява инат, за да съхрани поста и кариерата си, да се пазари за сметка на обществения интерес или в най-лошия случай да поставя лоялността си към сенчести покровители над общото благо. Ние от Реформаторския блок със съжаление констатираме, че и след провала и загубата на обществено доверие ръководителите на българските финансови регулатори не са на висотата на заеманите от тях постове и възложените им от нас отговорности. Нещо повече, ръководството на КФН си позволи вместо да поеме тежката отговорност за проваления си мандат, да представи провала си като грозен персонален конфликт и да въвлече общественото мнение в махленска драма. Особено скандално е, че КФН пренебрегна правомощията си, когато трябваше да защити обществения интерес, но си позволи да злоупотреби с тях, за да наложи прекомерни санкции на медии, които разкриха именно нейното бездействие. Уважаеми колеги от мнозинството в Четиридесет и третото народно събрание, уважаеми колеги от опозицията, когато финансовите регулатори отказват да поемат отговорност, то тя преминава върху тези, върху които тежи техния избор, тоест върху нас. Днес не е време да си прехвърляме вината за лоши кадрови решения в миналото – всички имаме своята вина, днес трябва заедно да преодолеем последиците от тези лоши кадрови решения, за да защитим интереса на българските граждани, на българските спестители и на българските данъкоплатци. Необходимо е еднозначно и единно да поискаме оставката на ръководствата на финансовите регулатори и ако не я получим, чрез решителен акт на парламента да прекратим мандатите им и със спешни законодателни промени да гарантираме, че обществото ни няма повече да страда от подобна безотговорност. В тази тежка криза, колеги, с това, което вече се случва и на южната ни граница, с разклащането на гръцките пазари, ние не можем да си позволим тези хора да ръководят и ден повече българската финансова система. Това засяга пряко интереса на всеки един от хората, които са ни изпратили тук, в тази зала. В момента ни е нужно най-доброто от България, за да се грижи за спестяванията и пенсиите на българските граждани, за авоарите на българските банки и пенсионни фондове чрез прозрачен конкурс, чрез внимателен и отговорен подбор ние трябва да гарантираме на българите, че ще преминем с непокътнати спестявания през тази фаза на кризата. на кризата. Това е позицията на Реформаторския блок. Благодаря Ви. Ще добавя нещо лично, две думи от свое име. Колеги, през цялото си следване съм работил в бакалия и се научих на две неща. Едното е, че когато парите ги няма, някой ги е откраднал. Това е сигурно! Второто е, че когато не изриташ крадеца навреме, накрая на ревизия плащат всички. Обръщам се към Вас с молба да не допуснем накрая отново да платят българските граждани. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моля, на основание чл.

Изразът „Председателят или оправомощен от него заместник-председател” се заменя с израза „Съответният член на Сметната палата”. 2. След думата „препоръките” в края на изречението се добавя изразът „и редовно информира за това Сметната палата”. 3. Създава се изречение второ „При възлагане на одит с решение на Народното събрание контролът по изпълнение на препоръките се организира от председателя на Сметната палата.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 49, който става чл. 50.

Комисията не го подкрепя. Гласували 88 народни представители: за 12, против 60, въздържали се 16. Предложението не е прието. Гласуваме предложението на Комисията в подкрепа текста на вносителя за чл. 49, който става чл. 50.

а след втората му употреба се добавя изразът „и на Агенцията за държавна финансова инспекция в 7-дневен срок от приемането на одитния доклад”; 2. Алинея 2 придобива следното съдържание: „(2) Одитните доклади по ал. 1, приети с решение на Сметната палата, представляват официален документ, въз основа на който органите на Агенцията за държавна финансова инспекция образуват административнонаказателно производство, без да се изисква възлагането на финансова инспекция за същия обект. При необходимост органите на Агенцията за държавна финансова инспекция могат да събират доказателства по реда на чл. 13 от Закона за държавната финансова инспекция.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 50, който става чл. 51.

Уважаеми колеги, това е един от поредните безсмислени текстове по една изключително важна тема – обществените поръчки и нарушенията по тях. Може ли някой от хората, които са в течение за това как се установяват, как се санкционират нарушения на обществените поръчки, на техните процедури, да ми каже има ли някакви функции Агенцията по обществените поръчки в санкциониране на тези нарушения? Каква е ролята, според Вас, какви са правомощията на Агенцията по обществени поръчки в случаите, в които са констатирани нарушения, за да се очаква, че Агенцията ще предприеме някакви действия? Какви действия да предприеме Агенцията? На практика органите, които се занимават с установяване и санкциониране на нарушения на процедурите, са Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция. Тук, тъй като има два проверяващи и контролиращи органа, се появяват проблеми, които винаги съществуват при извършване на паралелна дейност с два органа. Създава се противоречива практика. Сметната палата санкционира едно, а АДФИ – друго, различен аршин при едни и същи нарушения, хипотеза, при която непрекъснато някои от обектите са пълни с проверяващи и тъкмо излезе Сметната палата, която проверява обществените поръчки, след това влиза АДФИ. Разбира се, това се прави избирателно – едни се проверяват по пет пъти, а други изобщо не се проверяват. Самият член е озаглавен „Мерки при нарушения на режима на обществените поръчки”. Обаче вътре не става дума за никакви мерки. Трябва да се изпрати докладът от Сметната палата в Агенцията по обществени поръчки. Оставям настрана факта, че докладите са публични. Защо трябва да се изпраща нещо, което е качено на сайта? Изобщо създавате тук едни текстове, лишени от всякакъв смисъл, а и са по теми, които са изключително важни и се отнасят до изразходването на милиарди левове публични пари. Високомерно се отхвърлят нашите предложения и се произвеждат текстове, които имитират законодателство, и то в сфера, която е изключително важна, не само как ще се харчат националните публични харчат националните публични пари, но на практика как ще се харчат европейските пари. Вместо да се уеднаквяват практиките, да се засилват контролът,

Благодаря, госпожо Председател. Нямах намерение да репликирам представител Мая Манолова.) Много добре изглеждате, шармантно, медиите Ви направиха достатъчно снимки за фотосесии. Само че, уважаеми колеги, два дена госпожа Манолова ни обяснява технологията на мачкане. Два дена ние ставаме свидетели на технологията, която са прилагали с техните коалиционни партньори. Между другото може да се обърнете, колеги, обръщам се и към медиите, да погледнете техните коалиционни партньори дали въобще са на работа. По непотвърдена информация, получих такава, че са мобилизирани за Червената армия след като от два дена обясняват за някакви военни, не знам си какво. Така че когато говорите несъстоятелни неща, уважаема госпожо Манолова, и разказвате тук публично технология на мачкане, вземете наистина и малко професионално се обърнете и погледнете, защото преди малко говорите как как някакви хора не трябвало да декларират доходите си. Вземете и прочетете този Закон за облагане доходите на физически лица. Има един чл. 50, който задължава всички физически лица да си декларират доходите. Защото ми е неудобно аз лично да Ви изнасям лекции по данъчно право. Благодаря. Втора реплика? Дуплика, госпожо Манолова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Байрактаров, няма как да ми направите смислена реплика, при положение че самият текст, който обсъждаме, е лишен от смисъл. Но все пак искам да Ви върна към текста, който наистина се отнася до една важна тема – мерките при нарушение на режима на обществените поръчки. Това, което казвам, е, че такива мерки в този текст не се съдържат, че се намесва един орган, който няма правомощия при установяването на нарушенията на обществени поръчки. Това е Агенцията по обществени поръчки. Това е въпросът, който зададох – какви са нейните функции, според вносителите на този закон по отношение на санкционирането на нарушения. Това, на което обърнах внимание, е, че се създава колизия между двата органа, които контролират обществените поръчки – Сметната палата и АДФИ. Това е, което казах и моята загриженост е, че вместо да се засилва контролът за това как се харчат публичните пари, се пишат безсмислени текстове, лишени от съдържание. Що се отнася до декларирането на доходи от лица, заемащи публични длъжности, това е съвършено различно от декларирането на наличие на на конфликт на интереси. Разбирам Вашето объркване. Няма как да няма объркване, при положение че тук се създават правни конструкции, които не съществуват в никой публичен орган. Ние дадохме възможност на едни хора, които ще контролират как се харчат милиарди левове, докато контролират, да извършват паралелна дейност, да си бачкат часпром, да си получават хонорари, консултантски договори от дейност, която е паралелна на Сметната палата. Затова аз разбирам, че Вие не разбирате не разбирате и е наистина трудно да се вникне защо и как ще можеш да имаш доходи от конкурентна дейност на тази на Сметната палата. Но текстовете, на които обърнах внимание, не са по отношение декларирането на доходите. Вярвайте ми, тези двамата членове на Сметната палата ще имат много доходи за деклариране, защото те имат право да получават всякакви консултантски, посреднически и други пари по различни договори. Не е проблемът, че те ще са длъжни да ги декларират. Те ще ги декларират, те ще им бъдат абсолютно законни. Става дума за хипотезите, в които трябва да декларират конфликт на интереси, но това не е предмет на този текст. Иначе аз разбирам, че станахте, за да се закачате с Вашия конкурент в другия край на залата. Все пак нека се занимаваме с текстовете на закона, а не с общопартийна политика.

човек, който дълго време е участвал в законодателната власт, все пак да познава и институциите, които осъществяват контрол. Особено що се касае до изразходване на средства и провеждане на обществени поръчки. Тези институции, уважаема госпожо, уважаема колежке, радвам се, че все още в Червената армия са спрели да вземат дами, но, първо, това е така наречената дирекция АФКОС. След това, ако сте съвестен гражданин, можете да сезирате ОЛАФ. Тъй като аз съм го правил нееднократно, за разлика от Вас съм успял да възстановя немалко средства в качеството ми на съвестен гражданин. След това можете да отидете в Комисията за защита на конкуренцията. Да продължавам ли да Ви обяснявам колко дълъг е списъкът от институции, които осъществяват контрол? Така че не вменявайте тук и не заблуждавайте аудиторията, защото хвърляте едни за да могат да Ви отразяват по медиите, след това да си правите трибунки, без въобще да сте схванали смисъла на контролиращите функции на една огромна част такива институции, които съществуват в България и за които българският данъкоплатец, в интерес на истината, харчи немалко пари. Друг е въпросът, че по време на Вашето управление, когато лично аз съм сезирал и Комисията за борба с корупцията в лицето на един представител, който стои там на задния ред, и лично аз съм сезирал тези институции, на тях сякаш им беше забранено да работят. Да не кажем, че бяха блокирали цялото МВР, за да може една шпицкоманда от Ваши коалиционни партньори да извършва граждански арести по улиците на София и да безчинства по българските градове. Ето това бяхте Вие. ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Байрактаров. Реплики? Заповядайте, госпожо Манолова. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Байрактаров, в момента обсъждаме един конкретен текст от Закона. Добре, благодаря за всички разяснения, предполагам, че те бяха ориентирани към една парламентарна група, която не присъства в залата. Извън общите обяснения Ви обръщам внимание на текста на чл. 50, който обсъждаме. Ако наистина някога, като активен гражданин сте се занимавали с подаването на сигнали и борба срещу злоупотребите с публични пари, би следвало наистина да Ви заинтригува какви текстове приема парламентът, какво се случва с органа, който ще контролира публичните пари. Ако Вие наистина сте имали активна гражданска позиция по темата обществени поръчки и отклоняване на публичния ресурс, нямаше как да не се разтревожите от това, че двама души от петимата, които ще контролират как се харчат публичните пари, в същото време ще работят и частно, ще получават хонорари, консултантски, посреднически, пари за одити и прочие. В конкретния случай обаче Ви обръщам внимание на чл. който визира нарушенията на режима на обществени поръчки. Забележете, че Сметната палата според този текст, който аз казвам, че е абсолютно палиативен и няма никакъв смисъл, е длъжна да прати одитния одитния доклад в частта за нарушенията на Агенцията за обществени поръчки. Агенцията за обществени поръчки, за разлика от органите, които изброихте, няма никакви ангажименти по санкционирането на нарушения на обществените поръчки. Защо ще й пращат доклад, който и без това е публичен? Това казвам – че се пишат текстове, лишени от смисъл. Органите, които контролират и налагат санкции, са АДФИ, Сметната палата, прокуратурата, когато става дума за престъпления, и прочие, и прочие. Какво общо има Агенцията за обществени поръчки? Просто се пишат едни текстове за хвърляне на прах в очите на българските граждани, че ще има някакъв контрол. А в същото време се изключват от одитна проверка общините, с бюджет до 10 милиона, дружествата, в които държавата има над 1 млн. лв. Реално пишем текстове за публиката, които са лишени от смисъл.

Уважаема госпожо Председател! Господин Байрактаров, правя реплика, за да обясните защо трябва Агенцията по обществени поръчки да знае какви са нарушенията. Така или иначе поръчките минават първо през тях

Трета реплика? Няма. Дуплика – господин Байрактаров. Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Манолова, явно наистина ще трябва да продължа с образователната лекция. Първо, всяка обществена поръчка, за да бъде регистрирана като такава, минава по процедурата, която се осъществява от Агенцията по обществени поръчки – получава своя съответен номер, след което същата тази Агенция по обществени поръчки има задължението да следи за спазване на сроковете, в които ще се осъществи тази обществена поръчка. И колегата Ви обясни много точно и накратко, че когато има нарушение по дадена обществена поръчка, първо, самата Агенция трябва да придобие опита, за да изчиства процедурата. Огромната част от обществените поръчки са свързани с дискриминиране на съответни участници! Трябва ли да Ви обяснявам, че се правеха обществени поръчки, в които един „Мерцедес” се купуваше със строго определените параметри, дори дължината на базата на автомобила?!

Други изказвания? Господин Кирилов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Съвсем кратко изказване искам да направя, за да не разводняваме прекалено дебата.

Одитните доклади по ал. 1, приети с решение на Сметната палата, представляват официален документ. Колеги, това е безспорно! Но не мога да разбера каква е връзката след това на квалификацията „официален документ” с последиците и с хибрида на административнонаказателната отговорност, която колегите предлагат – официалният документ, докладът да има изключителна, задължителна сила за съвсем друг административнонаказващ орган. Тъй като това решение беше предлагано и дебатирано в предходното обсъждане на Сметната палата, апелирам към колегите да не смесват процедури. Процедурата, която е предложена от вносителите, е по-коректна.

което знаете, че не става и няма да произведе този ефект – хем официалният документ е задължителен за АДФИ, хем отделно, АДФИ ако реши, след това пак ще си събира доказателства.

Няма. Други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението на Румен Гечев и група народни представители за промени в чл. 50 – Комисията не подкрепя това предложение. Гласували

чл. 50 по вносител, подкрепен от Комисията, който става чл. 51 по доклада на Комисията.

„Искане за освобождаване от длъжност на виновно лице” – чл. 51. Предложение от народния представител Румен Гечев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 51, който става чл. 52: „Искане за освобождаване от длъжност на виновно лице Чл. 52. С одитния доклад Сметната палата може да предложи освобождаване от длъжност на лице, което носи управленска отговорност и вследствие на негово действие или бездействие са допуснати нарушения на закон или не са изпълнени дадени от Сметната палата препоръки.” Изказвания? Госпожа Манолова.

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Предлагам чл. 52 да отпадне. Мога процедурно да направя такова предложение в пленарната зала. Обръщам Ви внимание и на съдържанието, и на наименованието на този член – „Искане за освобождаване от длъжност на виновно лице”. Сметната палата установява нарушение – тя не определя вина. Това е всъщност един от любимите текстове на ГЕРБ. Когато те дойдат на власт, любимото им е Сметната палата да отстранява кметове, министри което е нормално да направи Сметната палата, след като приключи една проверка с одитен доклад, е в случаите, в които тя предполага, че има извършени престъпления или тежки нарушения, да го предаде на прокуратурата. Прокуратурата и съдът са органите, които преценяват – едните предлагат, другите решават да бъде отстранен кмет от изпълнение на неговите функции, да бъде отстранен министър, да бъде отстранен областен управител. Аз много се надявам господин Байрактаров, който с такова самочувствие твърдеше, че изнася лекция от тази трибуна, и Патриотичния фронт – моля Ви, вникнете в този текст. Имате и бивши кметове. Нормално ли е Сметната палата да се произнася по въпроса кое лице е виновно и кое не? Вината има различни форми. Тя се установява от други органи и последното, с което би следвало да се занимава Сметната палата, е да каже кое е виновното лице при едно или друго нарушение, още повече, когато става дума за престъпление. Аз бих казала, че този текст, в навечерието на едни предстоящи избори – кметски избори, освен че е лишен от всякаква правна обосновка, е натоварен и с много политически смисъл, и с корист. Оставете тази работа на прокуратурата. Нека тя да прецени по отношение на кои кметове да поиска отстраняването им от длъжност. Нека съдът да преценява кои са виновните лица. Не може да съществува такъв текст в Закона за Сметната палата – искане за освобождаване от длъжност на виновно лице. (Реплики.) Господин Лазаров, не може Сметната палата да каже кое е виновно лице. Кое лице е виновно, кое е извършило престъпление – решава съдът. Реплики? Заповядайте. Госпожо Манолова, първо – по отношение на предложението, което по принцип Комисията е приела. Защо „по принцип”? Изключили сме от окончателния текст думите „системни нарушения”. Защо „системни”? Защото никъде няма легална дефиниция на понятието „системни”. Какво означава „системни” – едно, две, пет, десет? Няма такъв текст, няма такава дефиниция, която да каже кое нарушение е системно и кое – не, първо. Второ, по отношение на това, което коментирате едва ли не за правомощията на Сметната палата. Нека да припомня, че когато обжалвахте и дадохте на Конституционния съд предния Закон за Сметната палата, тогава Конституционният съд се произнесе и каза, че предложението, което ние сме направили, цитирам по памет: „е допустимо”, защото на практика с одитния си доклад Сметната палата може да предложи тук е разковничето. Ако не ме лъже паметта, това е Решение № 5 и можете да си направите справка. В никакъв случай не го задължава! Повтарям: „може да предложи”. Четете добре текста! Няма никаква драма и всичко тук, което казахте, е просто, за да можете да се изкажете. Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Манолова, не съм съгласен с Вашите твърдения. По никакъв начин Сметната палата не се произнася по отношение на отговорността. Просто е дадена една възможност на органа след извършен контрол да направи предложение. И тук нека съобразяваме обстоятелството, че решението за отстраняване се взема от трето лице, от друг субект. Ако това е, да кажем, кмет, както Вие визирате, очевидно предложението би следвало да се отправи до общинския съвет. Ако е областен управител, предложението би следвало да се отправи до Министерския съвет или министър-председателя. Тук нямаме произнасяне на вина в наказателно-правния смисъл. Тук по-скоро имаме превенция, имаме ограничаване на последици, ако са неблагоприятни по отношение на одитирания обект, както и на бюджета, така че не заблуждавайте нито колегите, нито собствената си група. При това бих казал, че тук трябва да разделяме тази мярка, която се дава на Сметната палата, като възможност от възможността прокуратурата да отстранява от длъжност, защото там предпоставките са съвсем различни. Няма какво да ги смесваме!

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо Йорданова, бих Ви посъветвала да се въздържате от квалификации. Да се въздържате от квалификации! По отношение на това кой какви правни знания има, кой кои решения е чел, просто ще Ви посъветвам малко по-скромно да го раздавате. (Реплики от народния който е пълен с грешки, аз не си позволих да нападам никой от Вас персонално, така че, ако обичате, не влизайте в риториката на господин Байрактаров и не ми давайте оценки,

Затова Ви обръщам внимание. (Шум и реплики.) По отношение на текста, уважаеми колеги, в заглавието е написано „Искане за освобождаване от длъжност на виновно лице”. Тоест, Сметната палата иска да отстрани от длъжност лице, което е преценила, че е виновно. Сметната палата няма такова правомощие. Освен това хипотезите, върху които в момента разсъждавате, не съществуват в правния мир. Не е общинският съвет органът, който отстранява кмета,

Преценката дали това лице евентуално е виновно я прави прокуратурата, тоест фактът, че Сметната палата може да внесе одитния доклад в прокуратурата, е напълно достатъчен. Ако прокурорът реши, че има достатъчно данни за извършено престъпление, да започне производство и да поиска отстраняване. Значи, Вие тук натоварвате предварително едно лице с една сериозна квалификация, именно, че е виновно. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В контекста на предстоящите избори да давате правомощия на Сметната палата да преценява, че определени кметове са виновни без да има такова правомощие – да се произнася по вина, наистина не е не е коректно и аз очаквам как ще гласуват тези, които са били в местната власт в различни качества. Дали това е допустимото правомощие на Сметната палата или просто я превръщате в един орган за репресия и за партиен произвол? Други народни представители? Няма. Дебатът е закрит. Преминаваме към гласуване. Госпожа Манолова направи процедурно предложение за отхвърляне на чл. 50 по вносител, който има номерация на чл. 51 по доклада. Гласуваме това предложение на госпожа Манолова.

Отменете гласуването. Предложението за отхвърляне, което гласувахме, на госпожа Манолова, се отнасяше до искане за освобождаване от длъжност на виновно лице, което е чл. 51 по вносител. Сега поставям на гласуване чл. 51, който става чл. 52, така че гласуваме чл. 52 по доклада на Комисията.

„Предложение за ограничаване на разходи на одитирана организация”. Член 52 – предложение на Румен Гечев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 52, който става чл. 53: „Предложение за ограничаване на разходи на одитирана организация Чл. 53. (1) След приемането на окончателния окончателния одитен доклад, както и при отказ от заверка на финансов отчет, Сметната палата може да предложи на министъра на финансите да приложи чл. 107 от Закона за публичните финанси по отношение на одитирана организация, която нарушава закона или системно не изпълнява дадените препоръки, до отстраняване на нарушенията. (2) Предложението по ал. 1 не може да съдържа мерки, които водят до преустановяване на дейността на засегнатата организация.” прието. Гласуваме чл. 54 в редакцията му по доклада на Комисията.

„Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс”. Член 53 – предложение от народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя по принцип предложението. принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 53, който става чл. 55: „Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс Чл. 55. (1) За неуредените въпроси в производството по чл. 38 54 се прилагат съответно разпоредбите на глави втора, пета

Наименованието е „Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс”. Това е чл. 53 по вносител, който става чл. 55 в редакцията по доклада на Комисията. Гласуваме чл. А къде отиде чл. Защо не е отбелязано в Доклада, че номерацията се прескача с един член, защото чл. 54 отива на друго систематично място? Трябва да бъде отбелязано тук при преномерацията къде отива единият текст. Докладът Ви не е редовен. Гласуваме чл. 53, който става чл.

предложение на народния представител Румен Гечев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 3 и не го подкрепя в останалата му част. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.

годишните финансови отчети на бюджетните организации – първостепенни разпоредители с бюджет, на бюджетните организации – второстепенни разпоредители с бюджет, които упражняват самостоятелни бюджети по силата на специални закони; 2. годишните финансови отчети на общини, за които общата сума на отчетените разходи по бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чуждите средства за предходната година надхвърля 10 млн. лв.; 3. други финансови отчети, когато когато това е предвидено в закон. (2) Сметната палата извършва финансови одити на годишни финансови отчети на общини, за които общата сума на отчетените разходи по бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чуждите средства за предходната година не надхвърлят 10 млн. лв., при периодичност, определена от нея или на основата

на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и оборотните ведомости на лицата по ал. 1 се предоставят на Сметната палата за осъществяване на предварително проучване, оценка на риска и текущ контрол като междинен етап от изпълнение на финансовия одит на годишния финансов отчет. (5) Редът и сроковете за представяне в Сметната палата на отчетите по ал. 1 и 4 се определят от министъра на финансите, съгласувано със Сметната палата. (6) При непредставяне на отчетите или при представяне след срока по ал. 5 председателят на Сметната палата уведомява министъра на финансите за предприемане на конкретни действия в съответствие със законовите му правомощия. (7) Възлагането на финансов одит по ал. 1 се извършва със заповед на отговорния заместник-председател. (8) Ръководителят на одитния екип изготвя проект на одитен доклад и становище за извършения одит със заключение за заверка, на отказ за заверка или на отказ от изразяване на становище по съответния отчет, при спазване на изискванията на този закон, международно признатите одитни стандарти и актовете на Сметната палата. Одитното становище за заверка на финансов отчет може да бъде: 1. одитно становище за заверка без резерви (немодифицирано становище); 2. одитно становище за заверка без резерви с обръщане на внимание (немодифицирано становище); 3. одитно становище за заверка с резерви (квалифицирано становище). (9) Основанията за формиране на одитно становище при финансов одит се определят с международно признатите одитни стандарти. (10) Проектът на одитен доклад и становището по ал. 8 се проверяват и одобряват от съответния директор на дирекция, който изпълнява процедурата по контрол на качеството по реда на чл. 46. (11) Проектът на одитен доклад и на одитното становище се връчват на ръководителя на одитираната организация или на оправомощени от него лица. Ръководителят на одитираната организация и/или оправомощени от него лица могат да дадат писмени становища по връчените проект на одитен доклад и одитно становище, предоставяйки допълнителни доказателства и/или допълнителни писмени обяснения в 14-дневен срок от връчването. (12) При писмено искане на ръководителя на одитираната организация и/или на оправомощени от него лица отговорният заместник-председател може да удължи срока по ал. 11 със 7 дни. 7 дни. (13) Заместник-председателят на Сметната палата изготвя мотивирано заключение по становищата по ал. 11 в 14 дневен срок от получаването им, с което одобрява окончателен одитен доклад и одитно становище по ал. 8, т. 1 или 2. Окончателният одитен доклад и одитното становище се изпращат в 7-дневен срок на одитираната организация. (14) В случаите на одитно становище за заверка с резерви, на отказ за заверка или на отказ от изразяване на становище заместник-председателят изготвя мотивирано заключение по становищата по ал. 11 в 14-дневен срок от получаването им. тридневен срок от изготвяне на заключението заместник-председателят внася за разглеждане на заседание на Сметната палата доклада, одитното становище, становищата по ал. 11 и мотивираното заключение. Сметната палата със свое решение приема окончателен одитен и одитно становище въз основа на цялостна оценка на доказателствата, становищата по ал. 11 и заключението, като може да приеме или отхвърли напълно или частично заключението и направените към него предложения и да приеме, измени или отмени изцяло или частично констатации, изводи, оценки и препоръки в одитния доклад и формата на одитно становище. (15) Сметната палата изпраща на ръководителя на одитираната организация окончателния одитен доклад и одитното становище по ал. 14 в 7-дневен срок от приемането им. им. (16) В случай на отказ за заверка или на отказ от изразяване на становище Сметната палата уведомява министъра на финансите, който може да предприеме мерки по чл. 107 от Закона за публичните финанси. Когато одитът се отнася до второстепенен разпоредител с бюджет, одитното становище се изпраща и на съответния първостепенен разпоредител с бюджет. Вие ни предложихте редакцията на Комисията за чл. 54, но в предложението на Румен Гечев и група народни представители от всичките 14 точки

и ал. 5. 6. Алинея 7 става ал. 6, като изразът „отговорния заместник-председател” се заменя с израза „съответния член на Сметната палата”. 7. Алинея 8 става ал. 7. 8. Алинея 9 става ал. 8, като предлогът

като: а) в изречение първо членуването на думата „одитно” отпада; б) създава се ново изречение второ: „Ако проектът на одитен доклад съдържа основания за квалифицирано становище, отказ за заверка или отказ от изразяване на становище, ръководителят на одитния екип, преди връчването му е длъжен да запознае ръководителя на одитираната организация с проекта и основанията за модифициране.”; в) изречение второ става изречение трето със следното съдържание: „Ръководителят на одитираната организация и/или упълномощени от него лица могат да предоставят допълнителни обяснения или допълнителни доказателства в 7-дневен срок.”.

предложение на съответния член на Сметната палата, който докладва и допълнителните обяснения и доказателства по ал. 10, ако са постъпили такива.” 13. Алинея 15 става ал. 12,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Всички сме уморени, но ще Ви помоля да обърнете внимание на сентенцията в нашето предложение, а то е, че се предлага 160 общини да бъдат освободени от одитиране.

Има ли писмено становище на Сметната палата, че не може да изпълнява задълженията си? Ами 25 години общините се проверяват без никакъв проблем. Възниква въпросът: как така изведнъж някой е преценил, без никакви числа, без никакви аргументи, без становище на Сметната палата, че тя не може да се справи с тези 160 общини?! Не е ли това доста странно?! При гласуването вече се отказахме от това Сметната палата да одитира милиардни участия на България в левове, ако държавното участие е под 50% и една стотна. Сега не искаме да одитираме и 160 общини. Обърнете внимание, те ще бъдат одитирани периодично по преценка на Сметната палата. Уважаеми колеги, ние сме в демократична държава. Днес може някой от управляващите да се изкуши да прати проверки в общините на опозицията преди избори. Но колеги, утре Вие ще бъдете в опозиция.

Колеги, не бива да допускаме този важен национален орган да се управлява по субективни решения на когото и да било. Повтарям още веднъж – няма никакви аргументи, няма никакви числа,

но същият екип няма да отиде да провери община с 9 млн. 999 хил. лв.! Така че ние настояваме да се преразгледа тази постановка и да се оттегли това искане за десетте милиона ограничение,

Няма. Други народни представители? Няма. Дебатът е закрит. Поставям на гласуване предложението на Румен Гечев и група народни представители в частта му, в която не се подкрепя от Комисията.

„Доклади със становища по отчети за изпълнение на бюджети – чл. 55.” Предложение на народния представител Румен Гечев и група народни представители: В чл. 55, ал. 2 след думата „изготвя” се добавя думата „одитни”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 55, ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на Румен Гечев и група народни представители. Комисията не го подкрепя.

чл. 57, ал. 4 думите „сметките за” да отпаднат.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 57, който става чл. 58. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на Румен Гечев и група народни представители, което Комисията не подкрепя.

така: „(2) След оповестяването му, докладът се публикува и на интернет страницата на одитираната организация.” 3. В ал. 3 думите „преди окончателния одитен доклад по чл. 48 и чл. 54, ал. 13 и 14” се заменят с „приемането им от Сметната палата”. Комисията подкрепя предложението за ал. 2, изречение първо и не го подкрепя в останалата му част. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 58, който става чл. 59: „Оповестяване на одитните доклади Чл. 59. (1) Сметната палата оповестява одитните доклади, които не представляват защитена от закона тайна, включително на сметките за средства от Европейския съюз, както и становищата по чл. 56. (2) Оповестяването се прави чрез интернет страницата на Сметната палата. (3) Извършени одити не се оповестяват преди окончателния одитен доклад по чл. 48 и чл. 54, ал. 13 и 14. (4) Докладите и становищата по чл. 56, ал. 2 се оповестяват след внасянето им в Народното събрание.” Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на Румен Гечев и група народни представители в частта, която не се подкрепя от Комисията.

Гласуваме чл. 58 по вносител, който става чл. 59, в редакцията по доклада на Комисията.

2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 59, който става чл. 60: „Оповестяване на други обстоятелства Чл. 60. Сметната палата оповестява чрез интернет страницата си неизпълнението на задълженията по чл. 40,

Гласуваме предложението на вносителя за чл. 60, който става чл. 61, по доклада на Комисията.

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 91 народни представители: за 78, против 9, въздържали се 4. Предложението за наименование на Глава шеста

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 61, който става чл. 62: „Внасяне на доклади в Народното събрание Чл. 62. (1) Сметната палата внася в Народното събрание: 1. доклади със становища по отчетите за изпълнението на държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване, бюджета на Националната здравноосигурителна каса и по бюджетните разходи на БНБ за предходната година; 2. доклади със становища за извършени одити на бюджетни системи или със значими резултати за съответните бюджети и другите публични средства и дейности; 3. одитните доклади за извършените одити

Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 61, който в редакцията на Комисията става чл. 62. Гласували

„Предложения за разглеждане на одитни доклади Чл. 63. Сметната палата може да прави предложения до Народното събрание и нейните комисии за разглеждане на одитни доклади с важно значение за подобряване на бюджетната дисциплина и управлението на бюджетните и/или другите публични средства и дейности.”

Няма. Моля да гласуваме редакцията на Комисията за чл. 64, който по вносител има номерация чл. 63.

„Одит на годишния финансов отчет на Сметната палата Чл. 65. (1) Годишният финансов отчет на Сметната палата се одитира от независима комисия, в която се включват най-малко двама регистрирани одитори.

Председателят на Сметната палата може да дава писмено становище по доклада по ал. 3, което се прилага към него и се внася в Народното събрание. (5) Докладът по ал. 3 се оповестява след приемането му от Народното събрание

Изказвания? Няма. Моля да гласуваме текста на вносителя за чл. 66, който съгласно редакцията на Комисията става чл. 67. Гласували

Уважаеми колеги народни представители, часът е 11,30. Обявявам 30-минутна почивка.